уточнението – обявявам частен интерес като издател на група утвърдени регионални издания, някои от тях с повече от 100 годишна история. Убеден съм, че това, което възнамерявам да кажа, е в синхрон с повечето почтени колеги издатели. Защото издателската дейност отдавна не е бизнес, а социална и просветителска мисия. Печатните издания са запазена територия за сериозна, авторска журналистика, която вече е под заплаха като професия. Не виждам дали в залата е колегата Любен Дилов, но сигурно ние с него сме единствените, които познаваме процеса в целия му производствен цикъл от създаването на продукта до доставката, до крайния потребител. Издаването и управлението на печатно издание е сложен, трудоемък, отговорен и скъп процес. Печатните издания са от малкото в сектор „Медии“, които генерират реална икономика. Говоря за предпечат и дизайн, обем на работа и тираж в печатници, дистрибуция и логистика. Изграждането на добър пишещ журналист е рискова и скъпа инвестиция, но пък това е най-ценният актив в една печатна медия. Няма да е пресилено, ако кажем, че печатните издания са част от културно-историческото наследство, а с тяхното изчезване се прекъсва и културната памет. Региони като Варна и Шумен в началото на ковид кризата останаха не само без ежедневни издания, а и без седмични такива. Та нима има други свидетелства, които да проследяват толкова подробно как се е развивала една селищна система? Тук обръщам внимание, особено за колегите историци, защото съм убеден, че ще ме подкрепят, като устройство на територията, индустрия и заетост, качество на живот, културни и духовни потребности на населението. Ако се проследи течението на печатните издания, то със сигурност можем да добием подобна представа. Със Закона за задължителното депозиране на печатни и други издания е разписано, че най-малко 12 копия от всеки тираж на периодично издание се предоставят в депозитаря на Националната библиотека. Предоставя се информация за печатна база и тираж на изданието. Когато вестникът слезе от печатната машина, няма как да манипулираш, подмениш или изтриеш съдържанието му. Всичко това би трябвало да потвърди моята теза, че вестникът е със статут на документ. Всички опити с различни действия или бездействия да бъде умъртвена пресата подрива устоите на държавността. Като епидемия фалшивите новини се разпространяват сред функционално неграмотните хора, но те не са България закъсня, изостана по отношение на политиките и мерките в подкрепа на печата и традиционните медии. Един подобен подход едва ли ще реши проблемите в сектора, но ще бъде положителен сигнал за колегите издатели, че не са изоставени от държавата. Противното би оставило усещането, че новият политически морал се настанява с аромата на фалшиви новини. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

Благодаря, господин Председател. Моето изказване до някаква степен беше провокирано от изказването на преждеговорившия Мартин Димитров, където ставаше въпрос за това дали решението, с което сега ще намалим ДДС-то или по-скоро ще го превърнем в трайна мярка, намалението на ДДС-то за книгите на 9%, ще се отрази на крайния потребител. Аз съм един от авторите на това предложение, разбира се, заедно с други народни представители. Искам да кажа, че моето виждане и виждането на ВЪЗРАЖДАНЕ е още по-радикално. Ние смятаме, че за книгите специално ДДС трябва да бъде нула процента, защото това е въпрос на национална политика. Имахме разговори с Асоциация „Българска книга“ и с представители на български издателства, които ни запознаха с една много нерадостна статистика за функционалната неграмотност в България, която вече надхвърля повече от 50% от младите хора! Оказва се, че този процес, изключително негативен, за съжаление, продължава да се задълбочава, което трябва да предизвика у нас въпроса за ответните мерки. В този случай, предвид това, че беше казано каква ще бъде стойността на фиска, тоест загубата за фиска е от порядъка на 8 млн. лв., мисля, че въпросът не е финансов. Въпросът е държавнически. По това мисля, че не би следвало да има абсолютно никакъв коментар от когото и да е оттук присъстващите. Определено не трябва да поставяме под съмнение тази мярка и да започваме да мерим с леко бакалски аршин дали от това от това намаление ще се възползват читателите, или собствениците на издателства и така нататък, и така нататък. Всички ние трябва да търсим средствата и начините, с които да се увеличи книгоиздаването, и не само книгоиздаването като брой на издания в България, но и като тираж. Няма смисъл да коментираме тиражите от времето на социализма – преди 1989 г., които бяха стотици хиляди понякога за една бройка книга. А в момента в България тираж над 5000 бройки за едно издание се смята за голям. Истината е, че българските издателства едва оцеляват в кризата. Те са някъде от порядъка на около 1000, но реално погледнато, не повече от няколко десетки са тези, които са силните и които произвеждат качествена продукция. В тази ситуация това решение може само и единствено да ги подпомогне и да ги подкрепи. Дори една част от това намаление да отиде при тях като преразпределение, мисля, че те биха инвестирали доста повече в развитието на собствените си издателства и във възможността да откупуват още и още по-качествени издателства, отколкото сега да правим простичката сметка дали ще намалеят много цените на книгите. Дори и да не намалеят цените на книгите, със сигурност това ще се отрази на качеството на предлаганата литература в България. Още веднъж повтарям, това е държавнически въпрос. Мисля, че специално по темата за книгите едва ли би имало и някакъв особен смисъл от допълнителен дебат. Мисля, че всички тук сме на едно и също мнение. Беше добро направеното предложение от господин Димитров, което ние ще подкрепим – за разделното гласуване по тези отделни четири направления. Защото по темата, да кажем, за облекченията в другите сектори, мисля, че там вече има какво да се коментира. Специално за книгите и специално за дейността на издателствата – там трябва да подходим мъдро и държавнически. Още веднъж ще повторя, нашата позиция – на ВЪЗРАЖДАНЕ – е още по-смела, ние смятаме, че там ДДС-то трябва да бъде

Господин Председател, дами и господа! Господин Костадинов, ще Ви направя много добронамерена реплика. На гласуването в Комисията аз подкрепих тази мярка. Знаете ли защо искам да се мерят ефектите? Вие виждате в това счетоводен метод, но всъщност става въпрос за следното: ето гласувате, гласуваме заедно всъщност, диференцирано ДДС за книгите и казваме: надяваме се от тази мярка да има повече издатели, повече книги, така че българите да стават по-грамотни. Въпросът е, че това си остава една надежда, докато не измерим ефекта. Тоест може да се окаже, колеги, и господин Костадинов, че за да постигнем този ефект, който искаме – повече хора да четат книги и те да са по-достъпни, може да има други мерки, които са по-важни от тази и с тази да не постигаме ефект. Тоест тя вече работи една година. За тази една година има ли повече книги? Има ли по-големи тиражи? Значи, ако има

и затова предлагаме да продължи. Защото може да се окаже, колеги, например – за да има повече хора, които да четат, и това са хора, които не могат да си купят, да речем, книгите, че трябва политика, насочена към тези към тези хора, които не могат да си ги купят, а не към всички български граждани. Защото например, Вие колеги, двамата имате ли нужда от диференцирано ДДС да си купите книги? Не, не Ви трябва. Казвам Ви: не Ви трябва такова нещо. Ще си я купите книгата независимо какво е ДДС-то. Много хора са във Вашето положение в България. Възниква въпросът: дали не трябва политика, не диференцирано ДДС, към хората, които не могат да си купят книгите – 100% да имат достъп до тях? (Реплика Дилов.) Затова е толкова важно да се мерят ефектите, и то спокойно и разумно да го правим, колеги, и аргументирано. Защото видяхте какво се получи на Бюджетната комисия. Започнахме с книгите, детските храни, после стана една колежка и каза: трябва и вестници и списания. А после стана един колега от ГЕРБ и каза: не може без ресторантьорите. Затова казвам: на всяко нещо ще му мерим ефекта и смисъла. Знаете ли, това, че дадена политика ни се струва важна

Второ, аз самият съм председател на Съюза на печатарската индустрия. Не искам хора аматьори в тази част да ми говорят глупости. Първо, полиграфията не е освободена, ДДС-то издателствата си го плащат. Второ, търговската отстъпка под 30% не пада. Тоест всичко това, което, ако сега го приемем, а трябва да го приемем, остава за издателите. Не за търговците – за издателите. Така че молбата ми е тази – да спрем този безсмислен дебат. С Любо от години се борим за това ДДС. Молбата ми е – дайте да гласуваме и да го приемем, защото е правилно, защото в Европа е така. Нали всички сме евроатлантици?

Продължавате да мерите нещо, което няма как да бъде измерено. Но въпреки всичко, ще Ви кажа следното нещо: неслучайно преди малко споменах Асоциация „Българска книга“ – това е всъщност сдружението на издателствата, образно казано. Те имат направен такъв анализ – аз разполагам с него.

за да се убедите, че всъщност това, което господин Кънев каза, е точно така. Наистина има ефект от последната една година, но той е минимален, както както следващият след мен ще Ви обясни, предполагам, и няма да му вземам репликата и неговите коментари, защото ние с него си говорихме, докато Ви слушахме Вас. За да се види ефектът от подобно действие, трябва да минат години. Второто нещо, което е, Вие казахте – не сме сигурни дали няма да постигнем тези ефекти, които целим с други мерки. Ами предложете ги! Ако нямате обаче какво да предложите, приемаме това, а ние от своя страна пък няма как да знаем какъв ще бъде ефектът от тази мярка, ако не приложим мярката. Тук става малко като с кокошката и яйцето. Може би имате някакви основания Ваши си, аз не мога да ги приема и смятам, че опасенията Ви са безпочвени, но все пак, за да разберем дали Вие имате основание, или ние, които предлагаме тази мярка, първо, трябва да я приложим, а тя вече беше приложена за една година. Ефект има, макар и минимален, и той ще продължи да се увеличава и ако бяхте отишли на Панаира на книгата, който традиционно всяка година се провежда в София и беше тук до преди няколко дни, буквално миналата седмица, щяхте да се уверите в това, защото наистина количеството и качеството на предлаганите заглавия, както и тиражът леко са се увеличили, но леко и ще Ви кажа защо и с това ще свърша. Леко, защото заради инфлацията и заради това, което се случи през последната една година не само заради измислената пандемия, която ни беше натресена, а заради войната в Украйна най-вече, реалният ефект от тази мярка беше изконсумиран преди реално тя да се въведе, за наше съжаление. Така че наистина трябва да мислим за това, което и господин Кънев спомена и което всъщност потвърждава нашите думи – не 9%, господин Димитров, нула процента

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тази мярка според мен не се нуждае от този анализ, който господин Димитров иска, защото тя вече е приложена като антикризисна. В този смисъл би могло да се измерят ефектите, и то не само ефектите какво се е случило, а и какво не се е случило. Например не са случили фалити на издателства в едни времена, в които не само имаше ковид, но и хартията скочи три-четири пъти, което също е утежняващ факт. Хубавото е, че тази мярка вече няма да бъде антикризисна, а ще бъде редовна и ще бъде част от държавната политика по отношение на книгоиздаването. И тук аз ще продължа и от предишния дебат разговора. Много ясно трябва да кажем, и ще повторя това, което казах и по отношение на другите данъци, когато намаляваме един данък, ние подпомагаме бизнеса, този бизнес, който се занимава с това. Да, подпомагаме издателствата. Едно издателство не е само, нали ние виждаме крайния му резултат, вътре има преводачи, има автори, има авторски права, има най-различен компонент, ако щете, има коректори, редактори, то е много сложен процес. Българските издателства, слава богу, са на едно добро ниво. Имайте, предвид че в България буквално седмица след световните премиери на различни книги, и то в най-различни в най-различни сегменти на книгоиздаването, те излизат в България почти веднага и това се дължи на добрата работа на българските издателства. Дай боже, скоро да сме в добри времена. Тази мярка не трябва да отпада, защото сме били в добри времена. Напротив, имайте предвид че този бизнес той не е субсидиран от държавата. Той не се субсидира, за разлика от голяма част от другите сектори в културата, литературата, изобщо издаването на книги е изключително пренебрегнат. Нито има субсидии, има едни малки проекти във Фонд „Култура“ за автори и така нататък, това е абсолютно недостатъчно. По-големият въпрос е и за мен това е по-важно, защото нито държавата ще фалира с осем милиона, нито издателите пък това ще им реши всички проблеми и ще ги направи велики бизнесмени, бизнесмени, че това може да бъде първа стъпка към приоритизиране изобщо на културния сектор, който, за съжаление, често е бил в една по-маргинална ситуация, когато говорим за бюджета, а напоследък трябва да Ви кажа, че имам чувството, че умишлено се прави така, че той да бъде абсолютно маргинализиран, защото подборът на министри имам чувството, че се прави нарочно, за да бъде омаловажен този сектор. Тук има партии, които са предлагали дори и 1% за култура и така нататък. Даже са поемани ангажименти от страна на управляващата коалиция. Затова аз възприемам тези данъчни облекчения като възможност за една първа стъпка и за други неща, които да се случат в културния сектор, не само по отношение на издателствата. Но, да, Вие сте прав, цените на книгите не са най-важното в тази мярка. Не е най-важното това. Да, може би, и това го има. Да, може би те не са се увеличили с толкова, с колкото можеха да се увеличат, ако я нямаше тази мярка, но това изобщо не е важно. По-важното е ние да си съхраним издателствата, защото това е една културна инфраструктура, която работи добре, която е жизнено необходимо за идентичността на българската нация, не за бизнеса и за аритметиката. Това е въпрос на идентичност. Това е един от стълбовете на българската идентичност. Една от възможностите за развитие на българския език, ако щете. Ние на нашия език превеждаме от Аристотел в оригинал, между другото, изключително постижение на българската култура до съвременни автори не само в литературата и в науката. Това няма как да не бъде приоритет. Даже по-големият проблем е, че досега не е било приоритет, че чак сега се сещаме да го направим и, не, няма равнопоставеност в една държава. Аз съм против

Благодаря, господин Председател. Ние като съвносители също подкрепихме това предложение. Аз предполагам, че господин Мартин Димитров като финансист и той като мен също през годините малко или повече е бил убеден, че политиката – нали се правят изключения от единните данъчни ставки, е правилна и наистина тази политика има своите аргументи, защото открехнеш ли леко вратичката, създаваш предпоставки да се отвори широко. В същото време съм абсолютно съгласен и с господин Биков, ако за едно единствено нещо трябва да направим изключение, това трябва да бъде духовността, четенето, грамотността, тоест секторите, свързани с духовното и социалното развитие. За съжаление, това, което и той каза, не сме направили достатъчно чрез разходните политики. Но в случая, когато става въпрос за насърчаване на четенето, ние нямаме ефективен инструмент да го направим в достатъчна степен с разходните политики. Да, наистина, в най-голяма степен ще бъдат подпомогнати издателствата, но подпомагайки издателствата, съхранявайки, както Вие казахте тази важна инфраструктура, ние косвено подпомагаме и потребителите. Книгите ще са на по-висока цена, ако имаме по малко издателства, тоест имаме по-малко предлагане и по-ниска конкуренция. Намалената ставка на ДДС косвено при един конкурентен пазар, а този на книгите малко или повече е конкурентен, тук и господин Мартин Димитров ще се съгласи с мен, ще се отрази и на крайната цена. Печалбата би останала единствено и само за производителя, в случая издателя, ако пазарът не беше конкурентен. Но ние по-скоро говорим за конкурентен пазар, така че ние косвено подпомагаме по този начин и потребителите, колкото и да е маловажна тази цена, знакът, че имаме намалена ставка да е маловажна за някой, знакът, че имаме намалена ставка, по-малкият ръст на цените на книгите спрямо другите потребителски цени има значение в потреблението. Днес книгата е в неравна конкуренция с други мощни индустрии и ние сме длъжни да я подкрепим. Благодаря. Благодаря, господин Вълчев. Друга реплика има ли? Не виждам. Господин Биков, дуплика искате ли? Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Вълчев, и Вие като бивш министър на образованието знаете, че по отношение на прекия ефект от тези неща, той не може наистина да се изчисли това, което и господин Костадинов и с него си говорехме. Не може да се изчислява в рамките на 2023 г. какво ще се случи. Да, аритметично нещо може да се види, като някакви числа, това е само повърхността обаче. След 10 години, след 15 години ще видим какво днес сме направили в образованието и в културата, тогава ще дойде резултатът, тогава ще дойде резултатът. Ние в момента сме във фазата, в която виждаме какво се е случвало преди 10 – 15 години като общество. Тези дългосрочни инвестиции, между другото, книгите могат да бъдат субсидирани до известна степен през библиотеките и това е друг въпрос, с който трябва да се заемем. Доколко читалищата, библиотеките се обновяват и имат изкупка на книги и кои са тези книги и защо са те и така нататък, това също е една много важна посока в това отношение. Но всичко каквото направим днес, ще даде резултати, които пак няма да могат да бъдат измерени с цифри и с числа. Те ще бъдат измерени с това, че например едно следващо поколение, ако сега си свършим работата, ще бъде добре образовано, ще бъдат по-добри хора. Това са неща, които не влизат в статистическите данни, ще се отнасят по-добре един с друг. Затова този тип мерки според мен трябва да бъдат по-често поставяни и за дебат в Народното събрание и да бъдат все по-често взимани, защото не всичко е математика и аритметика.

Благодаря Ви, господин Председател. Аз мисля, че по отношение на книгите няма какво повече да се убеждаваме. Едва ли в тази зала има някой, който не приема чутите аргументи. Най-простичко казано, временната мярка с 9% ДДС за книгите им помогна да не изчезнат по време на кризата. В някои сектори, за някои хартии, увеличението е над 130%. Понеже не съм издател на книги, но на печатна периодика, и то от много години, декларирам конфликт на интереси, разбира се, но искам да Ви обърна внимание върху нещо много важно, което колегата от Търново говореше преди малко, но просто залата не го чу. Мярката, която господин Димитров предлага, да отделим за отделно гласуване, аз не съм против отделното гласуване, макар че системно по европейска директива те са заедно с книгите, е изключително важна, колеги. Дайте си сметка, че в момента на пръстите на едната ръка се броят печатните периодични издания, които се издържат пряко от пазара. Всичко друго, което съществува, е предмет на икономически зависимости и политически. Ние се обричаме на липса на независима преса, като не подпомагаме по никакъв начин тези издания, нещо което прави цяла Европа. Мога да Ви изредя голям поименник с конкретни стъпки през Италия, които плащаха по 600 евро на журналист, до Франция и ред други мерки. Цели градове нямат печатна преса. Варна, представете си Варна, няма печатно периодично издание. Изчезна изключителен вестник като „Бизнес поща“ – старозагорският вестник, изключителен вестник, едно от най-добрите издания. Тази мярка е пряка помощ за издателите на печатното издание все още е предпочитано за голям брой българи и е все още по-защитено от фейк и от фалшива информация, и от манипулации за разлика от електронните издания, тоест с по-голяма степен за защита. Най малкото е по-достоверно, веществено доказателство в съда, тук адвокатите, които се явяват по подобни дела, ще Ви кажат – печатното издание. Много още доводи мога да Ви дам за това. Изключително е закъсняла нашата мярка, която предприемаме. Колегата Ви спомена, той е издател на вестник със 100-годишна история, това е част и от повседневната памет на нацията. Законът за депозитара ни задължава ние да предоставяме копия, отделно почти целият брак, който получаваме, го раздаваме безплатно на читалища, на библиотеки, по този начин оформяме фонд, който е независим от капризите на тока, от вируси, от хакери и така Той стои – може да бъде прочетен. Давам Ви насока в един такъв план. Ако се опитате да потърсите информация примерно за господин Петър Дертлиев – един блестящ български политик, човек с интересна съдба ще намерите много малко неща просто, защото повечето неща за него са писани преди дигиталната епоха и стоят само на хартиени носители, само в периодичните издания. Съвсем друг е въпросът за дигитализацията на тази преса, която трябва да предприемем и такава стъпка сред време. Така че моят апел е да не подкрепяме отпадането на добавката, която направи колежката Ирена Димова в чл. 66а – втората част, която приравнява печатната периодика със статута, който даваме на книгите в момента. Повярвайте, останали са много малко издания и те наистина си струва да бъдат подкрепени. Просто пазарът беше безмилостен, помете всички порнографски, жълти, останаха наистина издания, които едвам оцеляват, ако не са на пряка финансова дотация от чуждестранни фондации. Имаме една такава пресгрупа, знаете, или от частни бизнесмени. Има цели издания, които съществуват само благодарение на добрата воля на хора, като Сашо Дончев и други, и са ценни издания. Сещате се за кое говоря. В заключение, за книгите, искам да Ви кажа, не се лъжете от дигиталната епоха, хартията няма да изчезне, знаете, дето един приятел се похвалил, че е започнал да чете електронни книги и другият казал: „Аха, ясно, опитваш се да ги откажеш.“ Няма да се откажем, разчитаме на подкрепата на парламента за това ни усилие. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН

като цяло има проблем и свободната журналистика има проблем, особено в България, но репликата ми е във връзка с две неща, които казахте, те са по-технически от моята компетенция. Едното е доказателствената стойност, тя може да бъде постигната много лесно и в електронен вид, така че това едва ли е казус. Относно архивите, има предизвикателства и при двата вида архиви – вируси, стари дискове и така нататък, са от страната на електронната част, но от наводнения, запалени архиви и така нататък, са в сферата на хартията. Имаме редица примери, включително в другата сграда на Народното събрание, където са изгаряли и нека да имаме предвид, когато сравняваме двата вида носители, че има предизвикателства с архивите и на двете места, и те са решими по различни начини. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря. Втора реплика – Искрен Митев, трета реплика – Цончо Ганев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Дилов, съгласен съм с част от Вашето изказване в частта за нуждата от подкрепа на този бизнес. Ако потърсите информация, предполагам, че сте го направили, ще видите, че има такива проучвания как влияе намаляването на ставката ДДС върху този сегмент. Истината е, че намаляването на ДДС с 1% обикновено води до 2,5% увеличение в потреблението, което, ако това е вярно и за нашия пазар, защото това проучване е направено за европейския пазар, това би било един добър стимул за потребяването на такъв вид културни стоки или услуги, ако така можем да ги класифицираме. Не съм съгласен с Вашето изказване в частта, че книгите няма да изчезнат. С напредването на технологиите все по-голяма част от потреблението се прехвърля върху дигиталното съдържание. Вие знаете, много по-удобно е в днешно време да се слушат книги, има дори и вече известни международни, дори и български компании, които предлагат дигитално съдържание. Така че, смятам ние, може би ако искаме да гледаме в бъдещето, е добре да помислим и за създаване на добри условия за развитието и на дигиталното печатно съдържание, или дори на аудио такова. Благодаря. Господин Председател! Господин Дилов, аз нищо не разбрах и ще Ви помоля най-вероятно, може би аз не Ви разбрах, но представител на ГЕРБ направи едно предложение, Вие в момента призовахте да не го приемаме това предложение. Уточнете точно какво иска Вашата група и ни го разяснете в момента какво точно ще правим. Вашият колега от Вашата група да го изтегли или не знам, Вие го разяснете. От Вашата група – две предложения?!

Благодаря Ви, колеги, за репликите. Благодаря Ви, господин Председател, за възможността. Искам да уточня, че всъщност Мартин Димитров направи предложение за разделно гласуване по чл. 66а, тоест да разделим книгите от периодичните издания, както и да разделим някои други последващи, детските там – какво беше, храни. А пък ние смятаме, че и по европейска директива книгите и печатните издания вървят заедно – така ни казаха специалистите. В редакцията на председателя тогава – той трансформира предложението на господин Димитров направо за отпадане, тоест моят призив беше да не подкрепим предложението за отпадане и да гласуваме заедно книгите и периодичните издания така, както е към момента предложението на госпожа Димова. На другите репликиращи искам да разкажа нещо забавно по отношение на дигиталната епоха, в която живеем. Имах много интересен преподавател във Факултета по журналистика, който ни задаваше въпроса: „Какво е необходимо, за да има добра телевизия?“ Това беше по времето на комунизма и ние кои по-плахо, кои по-смело казахме: „Свободна журналистика, плурализъм, липса на цензура, смели и честни журналисти.“ Той ни слуша търпеливо, след което казваше: „Ток, бе маймуни, ток трябва да има, за да има телевизия.“ Така че за цялото това прехласване по дигиталната епоха, да Ви кажа, а в България нещата не са добре с тока, включително и вследствие като управлението на „Продължаваме Промяната“. (Смях.) Но хайде, да не се заяждаме. Като цяло не са добре. Да, изнасяме, продаваме, но знаете, в една далечна перспектива токът си е важен. Още Ленин го е казал: „Съветска власт плюс електрификация – така се взима една държава!“ Наистина обаче проблемът е сериозен с дигитализацията и все още сме в период от нашето развитие, в който хартиените копия са по-голяма защита от дигиталните по една проста причина – те се съхраняват на много повече места. Не само че Законът за депозитара ги съхранява на различни места – ни задължава да ги депозираме на различни места, но целият този тираж, специално на периодиката, който съществува, той в най-различни архиви, библиотеки може да бъде съхранен и може да бъде намерен и възстановен при изчезването. Искам да Ви кажа, че битката за ниско ДДС, нулево или 9%, е много стара и тук господин Петър Кънев като неин ветеран ще Ви припомни, че ние от Тридесет и деветото народно събрание периодично я повдигаме и периодично стигахме до един пазарлък с министъра на финансите, който казваше: „Това няма да Ви го дам, обаче дайте ще Ви дам пряка инвестиция. Пряко на издателите пари ще раздадем под някаква форма.“ И тогава какво правехме ние? Давахме пари, с които да се зареждат градските библиотеки, училищните библиотеки, читалищата. Точно защото това, освен че е пряка помощ за бизнеса, е пряка застраховка за колективната културна памет, ако щете не само културна, изобщо за паметта. Отново Ви казвам, събитието отпреди 2000 г., в интернет няма данни – няма, няма кой да ги дигитализира тези издания, да ги качи, не просто като PDF, както някои вестници правят на първите си страници, картинки, а просто да качи статиите. С някои от старите ни политици си направете проба – напишете името Петър Дертлиев и ще видите колко статии ще Ви излязат. Обидно малко за една такава фигура, или Милан Дренчев, или доктор Тренчев. Цялата тази история я има само на хартия и ние трябва да подкрепим издателите на тази хартия, за да продължава да я има. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Дилов. Господин Чобанов. Благодаря Ви, господин Председател. Тъй като не виждам други записали се за изказване, ще си позволя в края, тъй като все още сме от заглавието, включително до параграфа, за който става въпрос, си позволя в края и аз да кажа, че ние сме вносители на това предложение, от парламентарната група на „Движение за права и свободи“, за детските и бебешки храни, и пелени и се надяваме на Вашата подкрепа. То е свързано и с уредбата за ваучерите, също така, както и съм съвносител на това предложение, което е за книгите. След дълги години посещения от моя страна на Панаира на книгата и поети обещания към издателите, ще се радвам наистина да мога да си изпълня това обещание и да го превърнем в една постоянна мярка. Мисля, че залата е убедена, че ще има полза от нея. И с риск да се върнем към дискусията, която не е най-важна, за числата, трябва да имаме предвид, че която от намалените мерки в момента се опитаме да повишим, тоест да не удължим прилагането на тези намалени ставки по ДДС, това задължително ще генерира инфлация. Тоест намаляването на ДДС не винаги означава намаление на цените, но Ви гарантирам, че увеличим ли ставката по ДДС, това задължително ще увеличи цените и ще генерира допълнителна инфлация, допълнителен инфлационен натиск, който ще се прибави към съществуващия до момента. Благодаря. Не виждам. Други изказвания дали ще има? Не виждам. Закривам разискванията. И ще преминем към гласуване, като първо ще подложа на гласуване редакционната поправка в новия § 5, защото дискусията беше основно концентрирана върху тази тема – за периодичните печатни произведения. Затова ще подложа на гласуване редакционното предложение за отпадане на текст в т. 2 от чл. 66а, който е съставна част на предложения нов § 5. Ще изчета текста, който е предложен да отпадне, а именно: „Периодични печатни произведения вестници и списания на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете.“ Моля, режим на гласуване.

Гласуваме редакционната поправка за отпадане от намаления данък на периодичните печатни произведения.

Поискано е прегласуване. Моля, режим на гласуване.

Тоест предложеният от Комисията нов § 5 остава в цялост така, както Комисията го е гласувала. И пристъпваме към гласуване в съвкупност на заглавието наименованието на Закона и параграфи от 1 до 7 включително, номерация по Комисията в редакциите, които са подкрепени от Комисията. Моля, режим на гласуване.

чл. 82, ал. 5 се правят следните допълнения: 1. След думите „чл. 163а“ се добавя „ал. 2“. 2. Създава се изречение второ: „Данъкът е изискуем от доставчика, регистрирано по този закон лице, за доставки на стоки и услуги по приложение № 2, част първа, по които получатели са държавата, държавните и местните органи.“

и думите „когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е регистрирано по закона“ се заличават.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 16, който става § 18.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, правя процедура за удължаване на работното време за приемане на

Направено е предложение за удължаване на работното време до 16,00 ч. Има ли различно мнение? Не виждам. Моля, режим на гласуване.

Откривам дискусията по параграфи 8 – 19 включително по номерацията на Комисията. За изказване – господин Чобанов. Благодаря Ви, господин Председател. Налага се тук в последния изчетен от мен § 17 по вносител, който става § 19 по Комисия, да направя едно предложение за редакция, тоест на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да гласуваме добавянето на заглавие на чл. 123а, а именно „Задължение за доставчиците на платежни услуги“. Просто заглавието беше пропуснато от вносителя. Благодаря.

със съдържание „Задължение за доставчиците на платежни услуги“ поради това, че заглавието е изпуснато. Гласували

Заповядайте, господин Божанов.

и 10: „(9) Лице, на което е прекратена регистрацията по този закон при получаване на кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 за изменение на данъчната основа на доставка, за която е упражнило право на приспадане на данъчен кредит по издаден данъчен документ с начислен данък преди датата на прекратяване на регистрацията му, уведомява писмено компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок след получаване на кредитното известие, която издава разрешение за включването му в дневника за покупките и в справка декларация съгласно закона. 14-дневен срок от получаване на разрешението лицето подава декларация по чл. 125, ал. 1 и отчетни регистри по чл. 124 за периода, през който е получено кредитното известие, по ред, определен с правилника за прилагане на закона. закона. (10) Лице, на което е прекратена регистрацията по този закон преди издаване на кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 за изменение на данъчната основа на доставка, за която е издало данъчен документ с начислен данък преди датата на прекратяване на регистрацията му, писмено уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок, която издава разрешение за издаване на кредитното известие само в случаите, в които получателят по доставката е упражнил право на приспадане на данъчен кредит по тази фактура. 14-дневен срок от получаване на разрешението лицето издава кредитно известие и подава декларация по чл. 125, ал. 1 и отчетни регистри по чл. 124 за периода, през който е издадено кредитното известие, по ред, определен с правилника за прилагане на закона.“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

Общи положения Чл. 126а. (1) При пълно или частично неплащане по облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната, по която вземането е несъбираемо, доставчикът, регистрирано по този закон лице, намалява данъчната основа и начисления данък по доставката, когато са налице едновременно следните условия: 1. издадена е фактура за доставката и са спазени изискванията на чл. 86; 2. получателят и доставчикът по доставката не са свързани лица към момента на доставката и/или към момента, в който е възникнало съответното обстоятелство по ал. 2; 2; 3. не е извършено възмездно прехвърляне на вземането; 4. доставчикът може да докаже, че е предприел действия за събиране на вземанията по доставката; 5. доставчикът е уведомил писмено получателя, който е бил регистрирано по този закон лице към момента на доставка, че счита съответното вземане за несъбираемо на основание ал. 2 и разполага с доказателства, че уведомлението му е било изпратено до адреса на управление на получателя. (2) Вземането по доставка се счита за несъбираемо, когато настъпи едно от следните обстоятелства: 1. изтичане на три години за вземане с тригодишен давностен срок или на пет години за вземане с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо; 2. с влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо, като вземането се счита за несъбираемо само по отношение на недължимата част; 3. вземането е погасено по силата на закон; 4. след приключване на изпълнително производство вземането е останало изцяло или частично несъбрано; 5. производство по несъстоятелност на длъжника получател по доставката, е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на вземането на доставчика, като вземането се счита за несъбираемо до размера на неудовлетворената част; 6. изтичане на 365 дни за вземане в размер до 600 лева от момента, в който вземането е станало изискуемо; 7. длъжникът – получател по доставката, е заличен след приключило производство по несъстоятелност или ликвидация, като при частично неудовлетворено вземане вземането се счита за окончателно несъбираемо до размера на неудовлетворената част. част. (3) За целите на тази глава за „частично плащане по доставка“ се приема, че данъкът е пропорционално включен в размера на извършеното плащане. Намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане Чл. 126б. (1) Когато получателят по доставката е бил регистрирано лице към момента на доставката и са изпълнени условията, посочени в чл. 126а, ал. 1 намалението на данъчната основа и на начисления данък се извършва от доставчика чрез издаване на кредитно известие по чл. 115 до размера на пълното или частично неплащане по доставката. (2) Когато получателят по доставката е бил нерегистрирано лице към момента на доставката и са изпълнени условията, посочени в чл. 126а, ал. 1, т. 1 – 4, намалението на данъчната основа и на начисления данък се извършва от доставчика чрез издаване на протокол по ред, определен с правилника, в тримесечен срок от изтичане на данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелството по чл. 126а, ал. 2, т. 1 – 6.“ (3) Когато получателят по доставката е заличен след приключило производство по несъстоятелност или ликвидация по чл. 126а, ал. 2, т. 7 или получателят по доставката е бил регистрирано лице към момента на доставката, което използва получените стоки или услуги за извършване на доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, намалението на данъчната основа и на начисления данък се извършва по ал. 2. (4) Намалението по ал. 2 на начисления данък се определя като разлика между начисления данък по доставката и ползвания данъчен кредит от доставчика за получени от него стоки или услуги, пряко свързани с извършването на доставката, до размера на пълното или частично неплащане неплащане по доставката. (5) Издаденият протокол по ал. 2 се отразява със знак (-) в дневника за продажби и справка-декларацията в съответния данъчен период. (6) Когато доставчикът, регистрирано по този закон лице, получи пълно или частично плащане по доставка, за която данъчната основа и начисленият данък са намалени по ал. 1, или вземането по доставката е погасено изцяло или частично по друг възмезден начин, лицето е длъжно да издаде дебитно известие през данъчния период, през който е получено плащането или е погасено вземането, до размера на полученото плащане или погасяване по доставката. (7) Когато доставчикът, регистрирано по този закон лице, получи пълно или частично плащане по доставка, за която данъчната основа и начисленият данък са намалени по ал. 2, или вземането по доставката е погасено изцяло или частично по друг възмезден начин, лицето е длъжно да издаде протокол през данъчния период, през който е получено плащането или е погасено вземането, до размера на полученото плащане или погасяване по доставката, или до размера на намалението по ал. 4. Издаденият протокол се отразява със знак (+) в дневника за продажби и справка-декларацията. За прилагане на ал. 1 доставчикът, регистрирано по закона лице, писмено уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в тримесечен срок от възникване на обстоятелството по чл. 126а, ал. 2, т. 1 – 6 за пълно или частично неплащане по облагаема доставка с данъчна основа в размер над 100 000 лева, която издава разрешение за издаване на кредитното известие към издадена фактура с начислен данък, само в случаите, в които получателят по доставката е упражнил право на приспадане на данъчен кредит по тази фактура. Органите по приходите издават разрешение в 60-дневен срок от подаване на уведомлението. Непроизнасянето в срок се смята за разрешение за издаване на кредитно известие. В тримесечен срок от получаване на разрешението лицето издава кредитно известие и подава декларация по чл. 125, ал. 1 и отчетни регистри по чл. 124 за периода, през който е издадено кредитното известие. (9) Уведомление по ал. 8 не се подава за пълно или частично неплащане по облагаема доставка с данъчна основа в размер до 100 000 лева. В тези случаи, в тримесечен срок от изтичане на данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство по чл. 126а, ал. 2, т. 1 – 6, доставчикът издава кредитно известие към издадена фактура с начислен данък, само когато получателят по доставката е упражнил право на приспадане на данъчен кредит по тази фактура. Доставчикът подава декларация по чл. 125, ал. 1 и отчетни регистри по чл. 124 за периода, през който е издадено кредитното известие, и по ред, определен в правилника за прилагане на закона.“ Ограничения на намаляване на данъчна основа и начислен данък при несъбираемо вземане Чл. 126в. Намалението на данъчната основа и на начисления данък по чл. 126а, ал. 1 не се извършва, когато регистрираното лице – доставчик, е знаело или е било длъжно да знае към момента на доставката, че няма да получи дължимата сума по доставката. Приема се, че доставчикът е бил длъжен да знае, когато доставката е привидна, заобикаля закона или е на цена, която значително се отличава от пазарната цена.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 22.

„Доставчик, който не е установен на територията на Европейския съюз или на трета страна, с която Европейският съюз е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки март 2010 г.), наричана по-нататък „Директива 2010/24/ЕС“ и Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 904/2010“, и извършва доставка на стоки по чл. 28, се регистрира по този закон задължително чрез акредитиран представител.

и думите „на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (OB, L 268/1 от 12 октомври 2010 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 904/2010“, се заличават.“

Благодаря, господин Чобанов. Колеги, откривам разисквания по параграфи от 20 до 33 по номерацията на Комисията. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Закривам разискванията и ги подлагам на гласуване – параграфи от 20 до 33 включително, по номерацията на Комисията в редакция и подкрепени от Комисията. Моля, режим на гласуване.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

не са констатирани нарушения по закона през посочения период и което няма други непогасени публични вземания към датата на възникване на задължението за предоставяне на обезпечение по ал. 6, има право да намали размера на предоставяното по ал. 2, изречение първо обезпечение на 10 на сто от данъчната основа на облагаемите доставки, придобиванията или стойността на получените течни горива, освободени за потребление, за предходния данъчен период.“

което, като е длъжно, не води електронен регистър по чл. 123а, ал. 1 и/или 2 и не предостави информация от електронния регистър по чл. 123а, ал. 10, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.

а) „доставчик на платежни услуги“ е този по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системи; б) „държава членка по произход“ е тази по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи; в) „плащане“ е това по смисъла на § 1, т. 20 и 31 от допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи; г) „платежна сметка“ е тази по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за платежните услуги и платежните системи; д) „платежна услуга“ е тази по смисъла на чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи;

„трансгранично плащане“ е плащане, когато местонахождението на платеца e в една държава членка, а местонахождението на получателя е в друга държава членка, в трета страна или на трета територия; к) „IBAN“ е IBAN съгласно определението по чл. 2, т. 15 от Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (ОВ, L 94/22 от 30 март 2012 г.),

за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на удължаването на срока на прилагане на незадължителния механизъм за обратно начисляване във връзка с доставките на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами, и на механизма за бързо реагиране срещу измамите с ДДС (ОВ, L 155/1 от Предложение на народния представител Красен Кралев и група народни представители: „Да се създаде нов § 35а:“ Комисията подкрепя по принцип предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря, господин Чобанов. Разисквания по параграфи от 34 до 38 включително по номерация на Комисията. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, целта на направените предложения в тези параграфи е да се намали прекомерната административна тежест върху дребните търговци на горива, вменена им с въпросните текстове на Закона която ескалира, разбира се, с увеличаването на цените и с инфлацията като цяло. Държа и е важно в този момент да се отбележи, че всички големи търговци на горива и данъчните складове към момента са изключени от приложното поле на тази законова норма и също така в този момент трябва да се отбележи, че след приемането през 2016 г. на сега действащите текстове, срещу България е открита наказателна процедура, както и че в резултат на това достъпът на дистрибуцията на горива се е ограничил силно за свободния пазар, което само по себе си може би е довело и до частично увеличаване на цените на горива и състоянието днес. Част от днешните проблеми са именно такива – заради намаляване на конкуренцията се повишават и цените. При сегашната нормативна уредба – сега действащата нормативна уредба, на задължените лица им се налага, образно казано, да вземат решения дали да изпълнят доставките на горива до съответното предприятие, детска градина или социален дом – без значение,

като по този начин няма да създаваме и неволни нарушители. По отношение на размера на дължимото обезпечение. Текстът, който сме предложили, далеч не е най-справедливият, за да бъде гарантирано реалното задължение по този закон, но е достатъчно предпазлив, за да може да бъде обследвано подробно подобно намаление, и то само за изрядните търговци на горива, доказали се като такива в продължение на поне три години. Дори при предложения размер на обезпечение 10%, при обезпечаването отново ще е в няколко пъти – може би десетки пъти, над необходимото по данни на НАП. С конкретното намаление на обезпечението обаче ще се компенсират основно инфлационните процеси от цената на горивата, които за последната една година са доста сериозни – знаем всички. Целта ни е да се оцени ефектът и ако той съответства на очакванията, следващата фискална година да предложим нова по ниска ставка или да прецизираме още веднъж текстовете за справедливо обезпечаване на реалните задължения. финансите подкрепиха и прецизираха текста в Комисията, ме кара да мисля, че посоката е правилна и ще постигнем желания ефект. Уважаеми колеги, предлагам Ви да приемем промените, с които ще облекчим, макар и малко, административната тежест, наложена на бранша. ще дадем шанс на пазара да излязат нови фирми, нови търговци и да увеличим конкуренцията, като по този начин ще създадем допълнителни условия за подобряване на конкурентната среда, което пък, от своя страна, силно се надявам да помогне и за дори минимално намаление на цената на горивата. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Недялков. Реплика? Госпожо Ангова, заповядайте за реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Недялков! Аз исках да отбележа, че моето предложение в настоящия доклад и проектозакон е свързано с чисто правно-техническо обезпечаване на предложената разпоредба от господин Недялков. Той вече добре маркира какви са ползите от така направеното предложение, а именно: намаляване тежестта за бизнеса, намаляване на допълнителни разходи, които могат да бъдат избегнати, освобождаване на ресурси, намаляване на дължими банкови такси. Това, което бих искала да отбележа, е, че подходът е наистина премерен, защото той касае малките търговци на горива, които наистина са били изрядни и нямат нарушения за последните три години. Само бих искала да допълня, че през през 2018 г. има наказателна процедура срещу България и цитирам: „Единият от случаите е свързан с факта, че понастоящем малките дружества, търгуващи с горива, са задължени да плащат авансово прекомерно високи суми, за да гарантират, че могат да платят дължимото от тях ДДС“. Всъщност при обезпечаването е многократно в пъти по-голямо и това е един справедлив подход, за да имаме справедливо отношение към всички. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, госпожо Ангова. Друга реплика? Не виждам. Искате ли дуплика, господин Недялков? Благодаря Ви. Други изказвания? Господин Димитров, заповядайте. След това господин Гечев. Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! Тук е четвъртата диференцирана ставка по ДДС, която има да гласуваме, в случая на колегата Красен Кралев и касае ресторантьорите.

Ако във всеки закон се допускат нови и нови дефицити, защото някои казват – това ни е важно, друг друго, трети трето, дефицитът ще се натрупа и накрая ще дойдем до принудата да предложат колегите отляво, че искат да вдигат данъци. Това не трябва да го допускаме. Това, колеги, не трябва да го допускаме! Именно затова Ви казах, че трябва да мерим всеки един ефект,

И за да можем да изберем кое е по-важно от три, четири, пет, десет неща, трябва да им оценим ефекта. Тук ефектът за бюджета ни беше казан. Ефектът за бюджета е 150 млн. лв., колеги,

беше таргетирана само към тези, на които им е спаднал оборотът. Тоест трябва да покажеш спаднал оборот, че не ти върви бизнесът и тогава отиваш при държавата и тя ти дава компенсации. Тоест мярката беше все пак таргетирана, насочена. Проблемът на диференцираното ДДС, в случая за ресторантьорите, е, че тя не е насочена мярка, тя е за всички. Няма значение дали имаш печалби големи, или нямаш печалби, много ти върви бизнесът, или си в тежко положение, отношението е едно и също. Тоест няма насоченост, таргетираност на една такава мярка. Обаче, ако приложим тук аргументите на колегите Тома Биков и колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, можем да кажем така – какво да им мерим ефектите, трябва да минат 10 години, мярката си е много важна, много хубава, трябва да вземем да я гласуваме. Защото, ако вземем от другите диференцирани ставки и приложим същите аргументи, те могат тук да се повторят. Сега може да ни каже господин Кралев: трябват ми 10 – 15 години да измерим ефекта за ресторантьорите. Така че не можем да го оценим, може да каже той, и трябва направо да го приемем. Използвам Вашите аргументи към неговата мярка. Затова, колеги, призовавам Ви много сериозно да подходим и да помислим, защото, ако искаме да ограничим дефицита тази година, дефицита за 2023 г. имам предвид, трябва да бъдем много внимателни. Не можем да подкрепим всичко, което ни е поискано, разберете това. Не можем всичко да дадем. Трябва да преценим, да подкрепим мерките с най-голям смисъл и ефект. Това трябва да го докажем преди да го направим. Защото вижте в момента какво се получава. Гледаме в Бюджетна комисия законопроект. Говорим за три постоянни диференцирани ставки и изведнъж идва тук още едно предложение и Бюджетната комисия и него го подкрепи. Тоест ние във всеки закон, ако правим това, ако правим по същия начин във всеки закон и увеличаваме дефицита, докъде ще стигнем, Ви питам аз. МАРТИН ДИМИТРОВ: Не, оставете еврозоната, тук проблемът е друг, колеги. Проблемът е, че ако дефицитът расте и ние не можем да го овладеем, ще дойдат хората отляво и ще кажат: нямаме никакъв проблем, хайде да удвоим тези данъци. Това ще кажат, само чакат. Само чакат. дебат. Нека много отговорно да проведем този дебат, защото ние трябва да гарантираме стабилността на публичните финанси и ние трябва да гарантираме, че данъците няма да се увеличават. Благодаря Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Димитров, аз и в изказването си казах, че аз вадя пред скоби книгите. Да, за ресторантьорите съм съгласен, че там вече може с цифри и с числа да се изчислява какъв е ефектът и какъв трябва да бъде и защо се прави и така нататък. Но книгите са пред скоби, извън това и техният ефект наистина е в други измерения. Той изобщо не е в измеренията на числата, на цифрите и на математиката. Благодаря Ви. Господин Председател, господин Димитров, честно казано, едно говорите, впоследствие друго гласувате. Но аз така и не разбрах – Вие сега изказвате мнение, че сте против намаляване на ДДС за ресторанти и ресторантьори и сте против цялото това нещо, или сте за? Защото от това, което казахте, излиза, че няма да го подкрепите. А в последствие може би ще го подкрепите. Ще Ви помоля да кажете ясно и точно, защото едно говорите, надявам се, да не се разминете с гласуването. Що се отнася обаче до това, между другото, и предишния дебат, който имахме с Вас за другото намаляване на ДДС ставката и и необоснованите реплики от Ваша страна, че като не сме подкрепили увеличаване на административната тежест за бизнеса, какво сме предлагали. Само ще Ви припомня, че ние предложихме и това, което Вашият колега във Вашата група доктор Симидчиев е попитал за намаляване ДДС върху лекарствата – да, ние предложихме намаляване ДДС върху лекарствата. И – да, това е мярка, която ще даде резултат от утре, ако се приеме, защото там има силно регулиран пазар и намаляване на ДДС ставката ще намали веднага цените на лекарствата. Иначе това, което говорите, ако го и разясните, че сте против намаляване на ставката за ресторантьорите, няма нищо лошо, Ваше мнение, стига да го подкрепите с гласуване. Ние ще гласуваме твърдо за намаляване на ставката, постоянно да бъде намалена – ясно и точно. А това, че говорите за увеличаване на дефицита, има много други неща, които не се правят, за да се спре този процес. Има още по-страшни неща, които искате да прокарате в България от 1 януари 2024 г. с влизане в еврозоната. Защото тогава достъпът до кредити ще стане прекрасен,

БСП и с комунизма. Стига вече, 33 години ставате и лягате да плашите с комунизъм децата. Благодаря. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Димитров, точно обратно на Вашите очаквания, БСП настоява за намаляване на данъчната ставка. Иначе съм съгласен с Вас, че трябва да се изследва ефектът какъв ефект ще постигне тази мярка и с какво това ще допринесе за хазната, за бюджета. За съжаление, на фона на корона кризата ефектът върху тази мярка точно върху този бранш, точно върху ресторантьорския бранш, беше изследван на практика. И знаете ли какво показа, какъв е ефектът от това че оборотите на този бранш за 2021 г. бяха равни на оборотите за 2020 г. Само че има една малка подробност, че през 2021 г. вследствие на корона кризата

каквито декларираха за цялата 2020 г., когато работеха 12 месеца. Тоест тази мярка, първо, изсветлява бизнеса, защото е очевидно, че държавата с нейните контролни органи не успява да се справя, то е доказано. И второ, това означава повече приходи в хазната от този бранш. Това е ефектът, който се търси и който се постига, и той е доказано практически, за съжаление, благодарение на корона кризата, която принуди тогава да ги затваряме доста често и те обраха целия негатив от тези мерки, които уж си мислехме, че ще доведат до нещо, а те всъщност не доведоха до нищо. Доведоха до това, че доказаха, че по този начин се увеличават приходите, които се декларират от този бранш. Започвам с господин Цончо Ганев, който каза, че искал постоянна ставка. Тук не са постоянните ставки в тези текстове, господин Ганев. Тук са временните ставки. Постоянните бяха онези ставки в началото. Тук са временните. Да, да Ви кажа, че тук това, което искате, го няма. Не, че се учудвам, но няма го, просто да знаете. Колеги, огромният проблем е, че няма стратегия, защото, ако обединим ефекта на многото изключения, които сме дали в различни закони, можеше да въведем вместо всички тях нулева ставка на реинвестираната печалба в машини и оборудване. Тоест, ако вместо да даваме много малки облекчения, в този закон, в онзи закон, в третия закон, в четвъртия закон, в петия закон, можеше това да направим. Или алтернативно вместо всички малки изключения, можеше да мислим за необлагаем минимум за личните доходи например, този стратегически разговор не се провежда, това е нашият проблем. Иначе специално по тази тема аз лично нямам намерение да подкрепя. Позицията на „Демократична България“ е, че всеки от колегите ще преценява как да гласува по този дебат. Но проблемът, колеги, е, че както е тръгнало това Народно събрание, има опасност да изпуснем бюджетния дефицит, защото ние сме… То се получава следното: всеки предлага някакви работи, не се оценява общият ефект върху бюджета. Казва: аз този сектор много добре го познавам, много е важен за мен, гласува се, продължаваме и това вече започва да става практика. И в случая, имайки служебен министър на финансите, нямаме човек, който да дойде тук постоянно и да каже: хора, за да опазим ниските данъци такива, каквито са, трябва да се спре с постоянното гласуване на допълнителни разходи. Нямаме, за съжаление, министър на финансите, който да дойде и да го каже по този начин. Това Ви го казвам аз и се надявам и повече хора да го кажат. Тоест не си мислите, че не проявявам разбиране и към предложенията, които правите. Разбирам, идват хората при Вас, казват: нашият отрасъл е в много трудно положение. Трябва да им продължим с още една година диференцираното ДДС. Разбирам го това, но ние като Народно събрание трябва да разглеждаме едновременно всички 20 възможности за данъчни намаления. Защото това е разход, за разходи на практика. И да преценяваме кои са най-ефективните от тях и само те да се случват. Ако даваме всичко на всички, започва да става опасно. И колегата Симидчиев на парламентарна група, днес за трети път ще го цитирам, той пита следния въпрос: защо не намалим ДДС върху лекарствата, а го правим примерно за ресторантьорите? Ей това пита колегата Симидчиев. Така че, колеги, ние трябва да водим разговора толкова сериозно и да преценим как да постъпим, така че публичните финанси да останат стабилни, дефицитът да е под контрол и да не се налага в никакъв случай увеличаване на данъци. Благодаря. за изказване. След това Красен Кралев. И Вие ли, господин Дренчев, за изказване? Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам техническа редакция, свързана със сроковете, касаещи § 38, към него § 15д от Преходните и заключителните разпоредби, в ал. 3 думите „се прилагат до 1 юли 2023 г.“ да стане „се прилага до 31 декември, включително 2023 г.“ Става дума за нулевата ставка на хляб и брашно. Съгласувахме го с Министерството на финансите, с експертите на Бюджетната комисия. Срокът изтича в средата на 2023 г. и затова,

данъчното законодателство за бюджета за 2023 г. и за да се реализира мярката, която доказано дава резултати. Благодаря Ви.

С всички предложения по отношение на намалените ставки, които току-що направихте, това общо за бюджета е 520 млн. лв. – годишен ефект. По принцип Министерството на финансите винаги е било против намалените ставки, защото това е изключение от общата система на ДДС и проблемът не е толкова ефектът за бюджета, колкото самите намалени ставки създават изключителна тежест и за бизнеса, и за администрацията при тяхното администриране. Ще дам пример само за нулевата ставка за хляба. Вие не може да си представите какви запитвания има в Министерството на финансите със страници, например от 60 – 70 или 100 номенклатури на хляб и хлебни изделия кое е с нулева ставка и кое е с нормалата, стандартната ставка. По принцип Европейската комисия във всички свои решения и препоръки казва, че намалената ставка не трябва да се ползва за икономическа или социална политика. Намалената ставка е изключение, което по принцип трябва само в много краен случай да се предоставя. Виждам, че това взима някакви огромни размери. До 2020 г. преди пандемията с COVID-19 всъщност имаше една намалена ставка за туристическите услуги. Предоставиха се намалени ставки за определени бизнеси с цел подпомагане по време на пандемията. Това беше – защото бяха затворени или бяха принудени да затворят и това беше като временна мярка. Виждам, че в момента се предлага всички тези мерки да станат постоянни мерки, което по принцип не е добре – изобщо за системата да има толкова изключения. В един момент нормалната ставка ще стане девет, а изключението ще бъде 20%

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Моето изказване ще бъде във връзка с нашето предложение за удължаване на срока на прилагане на намалената ставка от 9% за ресторантьорския и туристическия бизнес до 31 декември 2023 г. Разбира се, безкрайно много уважавам мнението на колегата Димитров, както и мнението на госпожа Петрова от Министерството на финансите. Разбирам, че няма насоченост на тази Вие желаете да има по-голяма яснота и диверсификация при прилагането на тази мярка, но все пак става въпрос за подпомагането на целия сектор, на целия бизнес. Става въпрос за подпомагането на едър бизнес, а не среден и дребен бизнес, които се отличават с изключено голяма заетост на на работещи хора. Един сектор, който е с ключово значение за икономиката на страната. Кога да им помогнем, ако не сега – нали точно сега в момента на изключително тежка икономическа криза. Разбираме опасенията от риска за публичните финансите, но ползите от прилагането на тази мярка с още една година ще бъдат много големи. Разбира се, че в условията на криза държавата следва да подпомогне бизнеса, като прилаганата до този момент намалена данъчна ставка, се оказва по-успешна, отколкото прякото субсидиране на бизнеса. Всички сме съгласни, че това ще намали нивата на безработица, че това ще стимулира потреблението, че това ще успее да направи, така туристическия и ресторантьорския сектор, който пак казвам, че всички са съгласни, че той е ключов за българската икономика, за стабилността на нашето общество. Също така прилагането на намалена ставка от 9% при ползване на спортни съоръжения ще продължи да стимулира спортната активност, която е пряко свързана с укрепване на здравето на хората. Спортните дейности ще продължат да бъдат по-достъпни за гражданите. Смятам, че наистина ползите от удължаването, прилагането на тази мярка ще бъдат много по-големи от рисковете, които споменахме. Въпреки огромното уважение към Вашето мнение и съобразявайки се с тези аргументи, ние ще настояваме тази мярка да бъде подкрепена. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря, господин Кралев. Има ли реплика?

Благодаря, господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Кралев, съгласен съм с повечето неща, които казахте. Вие не обърнахте внимание на едно нещо, което е изключително важно, а именно тази ставка допринася за това България да е една конкурентоспособна дестинация, като имаме предвид политиките, които другите държави около на Балканския полуостров и конкурентните държави, в момента следват в политическа криза. Тоест от тази гледна точка, мисля, че нашето предложение дори и консервативно, говоря не нашето лично предложение на „Продължаваме Промяната“, а като цяло на законодателен орган, в тази връзка ще подчертая, че ние подкрепяме тази ставка. Има вероятност и много по-агресивно предложение да доведе до по-добри

Има ли други изказвания, колеги? Няма. Закривам разискванията. Пристъпваме към гласуване на параграфи от 34 до 38, като в началото ще подложа на гласуване направеното редакционно предложение от народния представител Румен Гечев за създаването на нова точка в § 38 със съдържание:

За уточнение и за яснота, направеното предложение засяга изменението на ал. 3 от § 15д от Преходните и заключителните разпоредби на Закона.

Предложението е прието.

Господин Чобанов, заповядайте

„Заключителна разпоредба“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Подразделението. Предложение от народния представител Александър Иванов и група народни представители. Предложението е оттеглено. Предложение на народния представител представител Красен Кралев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Петър Николов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 36, който става § 40: „§ 40.

Откривам разисквания по § 39, наименованието „Заключителна разпоредба“ и § 40. Има ли желание за изказване? Не виждам. Закривам разискванията и подлагам на гласуване § 39,

Надя Клисурска-Жекова – заместник-министър на труда и социалната политика, Ирина Иванова – началник-отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, и Тонислава Сотирова – началник-отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“.

Заповядайте, господин Гьоков. 2022 г., приет на първо гласуване на 17 ноември 2022 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

„които са служители на Агенцията за социално подпомагане“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1.

информационните системи, регистрите и базите данни в областта на социалното подпомагане, поддържани от Агенцията за социално подпомагане, при спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. данни. (5) За определяне, провеждане, разработване, координация и контрол на политиките в областта на социалното подпомагане лицата по ал. 4 получават информация и данни в електронен вид от Агенцията за социално подпомагане.

се добавя тире и следният текст „касаеща лицата – заявители по съответните преписки за социално подпомагане и свързаните с тях лица“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2. Предлагам да обсъдим първо така представените вече текстове. Има ли желаещи за изказвания? Не виждам. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване.

Това предложение не е подкрепено от Комисията, ако това може да се приеме за уточнение.

Сега ще подложа на гласуване и предложението на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители по § 2. То също не е подкрепено.

се приеме за уточнение. Гласували 125 народни представители: за 25, против 78, въздържали се 22. Предложението не е прието. Сега ще подложа на гласуване

режим на гласуване. Гласували 144 народни представители: за 143, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието.

§ 4: „§ 4. В чл. 11, ал. 3 думата „Лицата“ се заменя с „Родители, осиновители, настойници или попечители и лицата“.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 6, който става § 7: „§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

Закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване § 3 в редакция на Комисията; нов § 4 по предложение на Комисията; параграфи

Ако искате да се отхвърли, гласувате за, както предлага Комисията. (Реплика.) Все пак да уточня.

Сега предлагам да представите текстовете до „Преходни и заключителни разпоредби“. ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:

така: „2. финансиране на целеви социални програми и проекти в областта на социалното приобщаване;“ в) в т. 3 в началото се добавя „финансиране на“.

1. В т. 1 накрая се добавя „в рамките на утвърдения бюджет от министъра на труда и социалната политика за съответната година“. 2. Точка 2 се изменя така: „2. утвърждава годишен план за работа на фонда;“

на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители: „В § 10 т. 2 се отменя.“ Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10: „§ 10.

Благодаря, господин Председател. Моето изказване по-скоро ще е като предложение. Параграф 8 да се гласува отделно, а да не го гласуваме анблок, както преди малко действахте, Други изказвания има ли? Закривам дискусията и преминаваме към гласуване.

редакция на Комисията. Гласували 160 народни представители: за 133, против няма, въздържали се 27. Предложението е прието.

Представете докрай Законопроекта, господин Гьоков. ДОКЛАДЧИК ГЕОРГИ ГЬОКОВ: „Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието:

§ 13: „§ 13. Законът влиза в сила от 1 юни 2023 г., с изключение на § 12, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.“ Откривам дискусия по представените текстове. Не виждам желаещи. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване наименованието на Подразделението в редакция на Комисията;

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Отново правя процедура и по тази точка за допуск в залата на госпожа Надя Клисурска-Жекова – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Ирина Иванова – началник-отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, Томислава Сотирова – началник-отдел „Политики за социалното включване, децата и семействата“.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Предлагам на Вашето внимание „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца, № 48-202-01-1, внесен от Министерския съвет на 24 октомври 2022 г., приет на първо гласуване на 17 ноември 2022 г.“ „Закон за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

Предлагам и следващото предложение 1. Създава се нова ал. 3: „(3) Размерът на помощта по ал. 1 за второ и трето дете на родители, осигурени 24 месеца преди раждането на детето, не може да бъде по-малък от 10-кратния размер на минималната работна заплата за съответната година за всяко дете.“

Подлагам на гласуване първо неподкрепеното предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов § 2. Гласували

Малко е шумно и от ГЕРБ не чуват, когато от БСП искат прегласуване. Трябва по-силно, колеги.

по стечение на обстоятелствата от доста дълго време и аз съм в тази зала. Пак по стечение на обстоятелствата за осми мандат, но никога досега – в последните 10 – 12 години, не е имало такова масова прегласуване. Всяко предложение, което ние гласуваме, колеги, в тази зала се прегласува. Някой от колегите извиква отнякъде: „прегласуване“. Аз, господин Председател, направих една сметка – прегласували сме 350 пъти досега. 350 пъти по една минута прави 350 минути. Тоест ние – този парламент Четиридесет и осмия, необяснимо защо непрекъснато прегласуваме и с тези 350 прегласувания сме загубили ден и половина пленарно време. Между другото, господин Председател, направих и една друга калкулация – всеки пленарен ден тук струва половин милион лева на българския данъкоплатец. Половин милион лева! Тоест ние сме платили – българският данъкоплатец е платил, 750 хил. лв. затова, че ние постоянно прегласуваме. Благодаря. Благодаря, господин Добрев. Един момент. Изчакайте, господин Гьоков. Мисля, че господин Добрев е прав. Смятам, че искането за прегласуване трябва да се направи от трибуната, а не с подвиквания от залата, защото Ви е много лесно отзад да подвикнете: „прегласуване“, а мисля, че не е редно. Така че оттук нататък, поне докато аз водя, прегласуване ще има, само ако поискате от трибуната, както би трябвало да бъде. Заповядайте за обяснение за обяснение на вот Първо, когато наистина популизмът влезе в парламента, съвсем логично е логиката да го напусне. По отношение на този законопроект на колегите, които предлагат тези предложения в Закона за семейни помощи за деца. Първо, финансовата рамка на този законопроект, уважаеми колеги, е определен без натуралните показатели като цяло. Какво имам предвид? Първо, уважаеми колеги от БСП, ясен е наистина броят на децата, които ще бъдат II, III и IV клас. Това са около 120 хиляди деца. На годишна база това за бюджета на страната ще струва около 36 млн. лв., но не е ясен броят на жените, които ще имат второ и трето дете. Ако имаме предвид това, че миналата година – през 2021 г. са

умножено по 20 хиляди са точно 170 млн. лв. Въпросът ми към вносителите в този случай е следният: въпросът на въпросите: откъде ще вземем тези около 200 млн. лв. на годишна база, за да финансираме този законопроект? Молбата ми е: нека отговорът да не бъде дежурният – ще се откажем от купуването на самолети и по този начин ще осигурим тези средства. За нас от парламентарната група на ДПС най-големият проблем на този законопроект е, че смесва осигуряване с подпомагане, тъй като този законопроект, уважаеми колеги, изцяло се финансира от данъци, тоест от държавния бюджет, а по този начин

предложение на народните представители Илиана Жекова, Евгения Алексиева и Александър Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1, който става § 2: „§ 2.

които се отглеждат от техните самотни осиновители, се предоставя независимо от дохода на семейството в размер, определен по реда на чл. 4а, ал. 3 във връзка с чл. 4а, ал. 2, т. 1.“ предложение на народните представители Илиана Жекова, Евгения Алексиева и Александър Иванов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2, който става § 3: „§ 3. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения: „1. В ал. 2 накрая се добавя „независимо от дохода на семейството“. 2. Създава се нова ал. 4: „(4) При условията на ал. 1 месечната помощ за отглеждане на деца от техните самотни осиновители се предоставя независимо от дохода на семейството.“ 3. В ал. 9 думите „с един жив родител“ се заменят

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народните представители Илиана Жекова, Евгения Алексиева и Александър Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 5: „§ 5. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения: „1. В ал. 1 след думата „първи“ се добавя „втори, трети и четвърти“, а думите „държавно или общинско“ се заличават. В ал. 7, т. 2 думите „на първи“ се заменят със „съответно на първи, втори, трети и четвърти“.“

думите „държавно или общинско“ се заличават.“ Предложение на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 7: „§ 7.

има предложение на народните представители Илиана Жекова, Евгения Алексиева и Александър Иванов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 8: „§ 8. § 8: „§ 8. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: „1. Създава се т. 5а: „5а. „Самотни осиновители“ са лица, които при осиновяване на детето не се намират в граждански брак.“ 2. Точка 9 се изменя така: така: „9. „Дете с право на наследствена пенсия от починал родител“ е дете с един или двама починали родители, което има право на наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.“ 3. Създава се т. 9а: т. 9а: „9а. „Дете без право на наследствена пенсия от починал родител“ е дете с един или двама починали родители, което няма право на наследствена пенсия по чл. 82, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.“ Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Откривам дискусия по представените текстове. Заповядайте.

без прегласуванията, разбира се. Подлагам на гласуване създаването на нов § 5.

на прегласуване § 5. Гласували 159 народни представители: за 113, против 46, въздържали се няма. Предложението е прието. Подлагам на гласуване създаването на нов § 6 по предложение на Комисията.

против 46, въздържали се няма. Предложението е прието. Подлагам на гласуване създаването на нов § 6 по предложение на Комисията.

на прегласуване § 5. Гласували 159 народни представители: за 113, против 46, въздържали се няма. Предложението е прието. Само да кажа, че по този и предишния параграф аз съм единственият, който е за, от нашата парламентарна група, защото не ми давате сигнали, колеги. (Смях.) Малко за развеселяване. Подлагам на гласуване Подлагам на гласуване създаването на нов § 5.

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, № 48-202-01-32, внесен от Министерския съвет на 4 ноември

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 8 се изменя така: „(8) с техническите спецификации, определени в Приложение № 5, гарантира, че предупредителните и сигналните оръжия не могат да бъдат преработени така, че да произвеждат изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, и се удостоверява със сертификат от производителя, заедно със сертификат за съответствие, издаден от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ на Министерството на отбраната, наричан по-нататък „Института по отбрана“, или заедно с документ, издаден от съответния компетентен орган на държава членка.“

издаване от Института по отбрана на сертификата за съответствие по чл. 4, ал. 8, лицата, които произвеждат в Република България, както и лицата, които едновременно допускат за свободно обращение и освобождават за потребление на територията на Република България предупредителни и сигнални оръжия, предоставят на Института по отбрана образци за изпитване и сертификат от производителя, че продуктът е произведен в съответствие с техническите спецификации по приложение № 5. (2) Когато установи съответствие на образците за изпитване с техническите спецификации по приложение № 5, Институтът по отбрана издава сертификат за съответствие в два екземпляра, който съдържа информация за: 1. производителя; 2. вносителя; 3. вида, модела и калибъра; 4. годината на производство; 5. номер и дата на протокола от изпитването. (3) Единият екземпляр на сертификата за съответствие се предоставя на заявителя, а другият екземпляр заедно с резултатите от изпитването се изпращат в Националната точка за контакт. за контакт. (4) Когато установи, че образците за изпитване не съответстват на техническите спецификации по Приложение № 5, Институтът по отбрана предоставя информация на Националната точка за контакт за вида, модела, калибъра, производителя, вносителя и годината на производство. Директорът на Института по отбрана утвърждава процедурата, методиката и ценоразписа за издаване на сертификат за съответствие на предупредителни и сигнални оръжия с техническите спецификации по приложение № 5.“

едновременно допускане за свободно обращение и освобождаване за потребление на предупредителни и сигнални оръжия на митническите органи се предоставят документите по чл. 4, ал. 8, които се отнасят за същия вид, модел, калибър, производител, вносител и година на производство на предупредителните и сигналните оръжия. В случай че вносителят не предостави документите по ал. 1, митническите органи не вдигат стоките за свободно обращение.“

изискванията към квалификацията на лицата по ал. 1, т. 4 – 7 се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на образованието и науката.“

Създава се ал. 5: „(5) Предупредителните и сигналните оръжия трябва да отговарят на техническите спецификации по Приложение № 5.“ Комисията подкрепя по принцип

съдържа букви на латиница или кирилица и арабски или римски цифри; 2. размерът на шрифта е най-малко 1,6 мм, като при основни компоненти, които са много малки, може да се използва по-малък размер на шрифта; 3. при затворни рами и цевни кутии, изработени от неметален материал, при който яснотата и дълготрайността на маркировката може да бъде нарушена, маркировката се прави на метална пластина, която е вложена трайно в материала на затворната рама или цевната кутия по такъв начин, че пластината не може да бъде лесно или бързо отстранена, а отстраняването на пластината би разрушило би разрушило част от затворната рама или цевната кутия.“ Комисията предлага да се създаде нов § 8: „§ 8. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 6: На лицата по чл. 76, ал. 1, притежаващи дългоцевно нарезно оръжие за спортни цели, се разрешава придобиването, съхранението, носенето и употребата на супресори за него, след получаване на разрешение за придобиване по реда на чл. 76.“ 2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.“

Директива 2012/4/ЕС на Комисията от 22 февруари 2012 г. за изменение на Директива 2008/43/ЕО относно въвеждането съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета на

5. Членове 6, 7 и 15 от Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (ОВ, L 178/27 от 28 юни 2013 г.); 6. Глава 3 от Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара

8. Директива за изпълнение (ЕС) 2019/68 на Комисията от 16 януари 2019 г. за определяне на технически спецификации за маркировката на огнестрелните оръжия и техните основни компоненти съгласно Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването

(ЕС) 2019/69 на Комисията от 16 януари 2019 г. за определяне на технически спецификации за предупредителните и сигналните оръжия съгласно Директива

2. Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност (ОВ, L 333/62 от 19 декември 2015 г.).“

„Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1 и 3, които влизат в сила от 1 юли 2023 г.“ Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 9 да бъде отхвърлен.

Манев. Откривам дискусия по представените текстове. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване.

Моля, режим на гласуване.

Предложението е прието. Уважаеми колеги, ще Ви запозная накратко с едно предложение и се надявам, че за десетина минути в оставащите 15 ще успеем да да гласуваме още един проект за решение. Постъпило е искане за удължаване срока на действие на Временната комисия за разглеждане на въпросите с недостига и високите цени на дървата за огрев за отоплителния сезон 2022 – 2023 г. Работата на Работата на Временната комисия е за един месец – от 16-ти миналия месец, така че би трябвало утре Комисията да е приключила.